Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, за пореден път станахме свидетели на терористичен акт – този път в Ню Йорк, при който беше отнет животът на невинни граждани. Нека отново осъдим категорично всички форми на насилие като грубо посегателство срещу демокрацията и съвременната цивилизация. Заявяваме волята си да обединим усилия в борбата срещу тероризма, защото няма и не може да има оправдание за подобно насилие над невинни хора. Уважаеми колеги, ще Ви представя Проекта за програма за работа на Народното събрание от 1 до 3 ноември 2017 г. Тъй като сме първа сряда на месеца, влизаме в хипотезата за предложения на парламентарните групи по реда на чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Първа поред е парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Тя предлага: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет, 29 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 13 октомври 2017 г. Предложението от парламентарната група „БСП за България“: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносители – Георги Йорданов и група народни представители,

и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет, 29 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 13 октомври 2017 г. Най-вероятно тази точка ще бъде разгледана като първа и ще я изчерпим. 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

Приет е на първо гласуване на 19 октомври 2017 г. 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Вносител – Министерският съвет, 28 септември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 12 октомври 2017 г. октомври 2017 г. 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Вносител – Министерският съвет, 24 октомври 2017 г.

август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 27 септември 2017 г. 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител – Министерският съвет,

главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF). Вносител – Министерският съвет, 16 октомври 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за петък, 3 ноември 2017 г. На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заседанието в тази му част е закрито, тъй като Споразумението е с ниво на класификация „за служебно ползване“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. 16. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. (поверително). Вносител – Министерският съвет, 20 април 2017 г. Предлагаме това да е точка втора за петък, 3 ноември 2017 г. На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от нашия Правилник заседанието в тази му част е закрито, тъй като Докладът е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация. 17. Проект на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на служба „Военна информация“

Гласували 198 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 77. Програмата ни за работа е приета. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам като точка в Програмата на Народното събрание за периода от 1 до 3 ноември 2017 г. включително Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта,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

Искам да представя на Вашето внимание отново нашето желание за включване на точка в дневния ред – разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Само преди няколко седмици народното представителство гласува в дневния ред да влезе Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за младежта, но смея да твърдя, че чрез процедурни хватки, чрез измислени паузи и почивки тогава не остана време той да бъде разгледан, да бъде разискван. Прокрадва се съмнението, че управляващите не искат този Законопроект, че този Законопроект е нежелан, и то е, защото в него се вменява обществен контрол от страна на младежките организации към Министерството на младежта и спорта. Вменява се обществен контрол и чрез националното представителство на младежките организации, което е вътре в Законопроекта. Ето защо считам, че за да няма съмнение,

Гласувайте, уважаеми народни представители, за да се разсеят всякакви съмнения. Аз нямам никаква възможност да влияя.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На същата дата е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Другите комисии, които ще го разгледат, са Комисията по външна политика и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 26 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за народните читалища. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията Комисията по културата и медиите. Отново на същата дата е постъпил Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Георги Гьоков и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. На същата дата е е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност с вносители народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, както и на Комисията по бюджет и финанси. На 30 октомври 2017 г.

въобще на всички постоянни комисии в Народното събрание. На 30 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На същата дата – 30 октомври 2017 г., е постъпил Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията по здравеопазване. На 30 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 31 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

поради изменение на Плана за съвместна подготовка на Постоянната противоминна група на НАТО № 2, в чийто състав е включен и базов миночистач със щатното си въоръжение и екипаж от военнослужещи, корабът да плава и в териториалните води на гръцката република в периода от 18 до 23 ноември 2017 г. Разрешил е и участие в ротационна подготовка-учение в тренировъчен център на силите на САЩ Хохенфелс на САЩ Хохенфелс – Германия, за периода 30 октомври 2017 г. до 23 ноември 2017 г. и изпращането на военнослужещи от въоръжените сили на Република България с въоръжение, снаряжение, екипировка и имитационни боеприпаси. Разрешил е и участие в учението „АЛ 17“ в Република Гърция в периода от 31 октомври до 10 ноември 2017 г. и изпращането на военнослужещи от въоръжените сили на Република България. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомленията са постъпили на 26, 27 и 30 октомври 2017 г. с входящи номера 703-09-43, 703-09-44 и 703-09-45 и са предоставени на Комисията по отбрана. В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 септември 2017 г. – 24 октомври 2017 г., и Протокол № 44 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила Информация за общия индекс на цени на производител в промишлеността и индекс на цени на производител на вътрешния и международния пазар за септември 2017 г., както и за бизнес климата климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през октомври 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Народният представител Милена Дамянова има думата за декларация от името на парламентарна група. След нея – народният представител Иво Христов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „На първи ноември честваме делата на хилядите българи, които до ден-днешен пазят националното ни самосъзнание и пламъка на българския дух. Днес славим делата на своите просветители, книжовници и революционери и палим факли за знанието, образоваността и националната ни идентичност. Веднъж в годината напомняме на себе си като народ, че просвещението е в основата на това да ни има през вековете. Уважаеми колеги, пламъкът на факлите ни кара да не забравяме, но делникът ни задължава да работим за това да има какво да помним и да учим поколенията какво е род, родина, нация, българщина, да се грижим знанието да ни пази като нация, така както са правили и правят будителите ни от Възраждането до ден-днешен. ГЕРБ обяви образованието за приоритет в своята управленска програма. Всеки ден работим за политики, които гарантират икономическа стабилност на държавата и лична реализация на всеки човек. В пректобюджета за следващата година са предвидени над половин милиард лева в повече за образование и наука. Това са средства за конкретни дейности, които заложихме в Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за висшето образование, за които имаме поет политически ангажимент и съгласието на обществото, че са важни за всяко дете, за всеки ученик, за всяка детска градина, за всяко училище, за всеки университет. Не става дума за някакви пожелания за бъдещето или неясни промени. Става дума за конкретни стъпки, като: - всяко дете да посещава детска градина или училище, за да получи грамотност; - всяка детска градина и училище да имат достатъчен финансов ресурс, за да покани и задържи най-добрите учители, независимо дали се намира в центъра на голям град, или в отдалечено населено място; всеки учител да има средствата и социалната стабилност да работи професионално и да гради собствената си кариера. Отварям една скоба, за да напомня, че държавата ще покрива транспортните разходи на всички пътуващи учители, за да могат децата да учат там, където са техните домове; всеки ученик да получи и финансови, и образователни стимули да развива своя личен талант. Само ще отбележа, че един от тези стимули са стипендии, които ще получават всички осмокласници, което се постигна с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование; пъти повече са средствата за развитие на професионалното образование и това е красноречив знак за разбирането ни колко е важно то за икономиката ни; - всяко висше училище ще получи повече средства само за онези професионални направления, в които качеството е водещо, в които науката е определяща, а специалистите, които създава, са с висока добавена стойност; - всеки млад учител или учен ще има допълнителна подкрепа, за да се развива професионално и да избира образованието и науката за своето развитие; за наука в бюджета за 2018 г. са разчетени близо 121 милиона повече в сравнение с 2017 г. С ръста на разходите за наука се осигуряват приоритетно средства за увеличение на трансфера на Българската академия на 5,9 млн., за повишаване ефективността на инвестициите в науката чрез финансиране на научните организации в зависимост от постигнатите резултати и увеличаване на дела на програмно-конкурсното финансиране на научната и изследователската дейност; усилията продължават да бъдат насочени към подкрепа на младите учени и към разработването на национални научни програми с основна цел финансиране на научни изследвания в приоритетни и конкурентни области. Дали е достатъчно? Не, не е достатъчно, но са стъпки, които носят промяна. Дали всички ни вярват, че ще успеем? Не, но тези, които са убедени, че пътят е правилен, са повече. В парламентарната група на ГЕРБ нито за секунда не сме мислили и нито веднъж не сме казвали, че промяната е лесна и ще стане веднага. Не приемаме обаче квалификациите на опозицията, че нищо не се прави, че промяната е неработеща, че механизмите не действат, че в училищата цари хаос, че учителите са изоставени, че семействата са изолирани, че има само бюрокрация и напрежение. Разбираме колегите от БСП. За толкова години именно ГЕРБ прави първите реформи в сферата на предучилищното и училищното и в сферата на висшето образование но ще им напомним, че само в Закона за предучилищното и училищното образование има над 80 техни предложения, наред с всички предложения на синдикати, неправителствени организации, учители и работодатели, а Закона за висшето образование приехме с единодушие. Да, колегите от БСП са прави: ние сме готови на още промени, защото чухме учителите, които ни казаха, че имат проблем с делегираните бюджети; чухме ги, когато казаха, че са затрупани от бумащина; чуваме ги, когато казват, че имат нужда от подкрепа, стабилност и повече уважение към труда им. Чуваме и родителите, които искат гаранция, че държавата не само ще създаде условия системата да работи, но и ще я контролира и като управляващи ще променяме всичко, което създава пречки пред голямата цел да имаме образовани и успяващи деца. Истеричните приказки за апокалипсис ще ги оставим да тънат в рамките на политическата говорилня, но няма да приемем предложение да превърнем цяла система в заложник на нечии партийни неудачи в сферата на образованието. Системата на образованието няма нужда от спорове! Има нужда от гаранции, че ще честваме Деня на народните будители, че ще палим пламъка на знанието на всеки първи ноември на народни шествия, а всеки ден ще го пазим грижливо, да не угасне в нито една класна стая, в нито едно дете, в нито един от нас! Това е целта на нас от ГЕРБ! И както би завършил един достоен български учител, когото имам честта да познавам и когото не за първи път ще цитирам в тази зала: „И тъй, почитаеми колеги, учащи се и вече изучена младеж! Нека в този ден да си спомним и от все сърце да благодарим на знайните и незнайни труженици от българския събуден дух. Уповавани на тяхната вяра и дела,

От името на парламентарната група на „БСП за България“ думата има народният представител Иво Христов. Заповядайте, професор Христов, имате думата.

Този път го отпразнувах в Пловдив – града на хризантемите, и минавам през градината „Цар Симеон“, толкова красива в своите есенни багри, и спирам пред главния й вход. Отсам и оттатък, по двата тротоара на улицата, стои изправено гражданството между тия два бряга. И между тия два бряга от хора тече потокът на бъдещето, преминават една след друга стройните редици на манифестираща младеж с лица, озарени от въодушевление и слънце, знамена и песни. Хубави момчета и дваж по-хубави момичета носят портрети на народните будители, увити с венци и хризантеми. И когато някои от редиците забавят своя ход, редиците подире им маршируват с едно огромно въодушевление. Небето над нас е толкова синьо, аз се чувствам все по-бодро и все по-леко.“ Това не са мои думи. Това го е написал големият български литературен критик и писател Константин Гълъбов, а годината е 1934. Това са 15 години след края на Първата световна война, която се оказва опустошителна за България; 15 години след Версайския договор, съгласно който България бива лишена от изконни свои територии, има близо един милион бежанци от Тракия, Македония и Добруджа. От действащата 850-хилядна армия с най-голям мобилизационен ресурс от всички воюващи държави като процент от населението, всеки трети е или ранен, или заложник и пленник. Ньойският договор поставя кръст на идеите на България да бъде водеща сила на Балканите, „прусаците на Балканите“, както са ги казвали. Само петнадесет години след това в един от най-известните български литературни алманаси Константин Гълъбов публикува това. Каква е била надеждата на българите тогава? Надеждата на българите тогава не е била икономическа, не е била политическа, заобиколени от съюзници-разбойници, както се пееше в една песен. Надеждата им е била именно в будителите, както и преди сто години. Българите са разчитали преди всичко на това, че са народ с идея, с дух и с проект за собствения си съвместен живот в следващите години. Сега да се върнем, по-скоро да направим скок във времето и да се приземим в 2017 г. 2017 г. в резултат на 30-годишния близо преход България е напусната от повече от два милиона и половина от собствените си граждани. си граждани. От тях 31,9%, близо 32%, са хора с висше образование. По изчисленията на един от най-добрите български математици тези хора всяка година произвеждат доход в страните, където се намират, за близо 100 млрд. долара. Това означава, че страната се е лишила, грубо казано, от още един национален бюджет.

30% от тези деца са функционално неграмотни в трите направления – математика, природни науки, български език и литература; 41,5% са функционално неграмотни в областта на литературата, казано простичко, четат текста, но не разбират. Мисля, че е малко по-голям процентът, като гледам – 42% са функционално неграмотни по математика грубо казано, четат със заекване условията на задачата, но не разбират за какво става дума; 38% са функционално неграмотни по природни науки – вероятно мислят, че агрегатното състояние на водата има четири 13,6%! – от децата от по-долните социални групи показват добри резултати по математика, природни науки или литература. Това за Ваша информация означава запушени лифтове за социално придвижване от по-долните към по-горните нива на системата и тежко социално разслояване. За Ваша информация във Виетнам този процент е седемдесет, на първо място в света.

напускат училище, така нареченото „ранно отпадане“; 38% от българите не завършват въобще висше образование. Същевременно в страната към днешната дата има, ако не ме лъже паметта, между 52 и 53 висши училища. Тези висши училища обявиха прием тази година, ако не се лъжа, за около 70 хил. студенти, при положение че завършващите абитуриенти са някъде около цифрата 58-60 хиляди. Тоест очертава се един дефицит от близо 10 и повече хиляди души. Това означава, казано накратко, че всеки уважаващ себе си ректор на висше училище трябва да издаде една много важна заповед – вечер университетът да се заключва, защото ще влезе някое куче и ще завърши. Същевременно Същевременно огромна част от тези завършващи абитуриенти, които влизат в съответните висши училища, получават дипломи с фактура, тоест функционалната неграмотност се превръща в структурна неграмотност. Тези хора, тези неграмотни генерации вече влизат в активен социален оборот и както казваше големият руски режисьор Сергей Михалков: „Днес деца, ама утре народ.“ Утре дойде днес! България – една от страните с най-високи показатели по образованост, по коефициент на интелигентност, по разпространение на науката и образованието като особена ценност на нашия народ, в момента се нарежда след 50-60-о място

Да, ние сме напреднали, но се сещам, че май основното движещо противоречие на българския преход е, че колкото по-натам отиваш, толкова по-насам идваш. Убийствена диалектика! Това означава, вчера, получих една информация, че дори парите, които получаваме от Европейския съюз по различните програми, включително и Оперативната програма за образование и интелигентен растеж, поради корупция, некадърност и откровена злоупотреба са спрени от Европейския съюз. Това го заяви лично министърът на образованието. По тази причина ние сме изправени пред следната тенденция не наливане на пари, колеги, в България върви най-страшната тенденция, за която всъщност много малко се говори – българският народ от прусаците на Балканите да стане простаците на Балканите с всички произтичащи от това последици. Накрая, с две думи, вчера беше Хелоуин. Вчера беше Хелоуин – гледах едни дечица, които се движеха по улицата щастливи, облечени в маскарадните си униформи. Не знам дали знаете, че Хелоуин е празник на мъртвите, да не се превърне Денят на народните будители в празник на прекратяването на българското образование!? Кой е най-големият проблем? Проблемът не е икономически, социален или политически. Проблемът е преди всичко културен. Той опира до това, че ние като нация сме изправени пред бездната на незавръщането.

Всеки път, като се зададе 1 ноември или 24 май, си мисля колко уникална е нашата страна! Няма друга държава в света, която да почита със специални дати своята култура, писменост, своите умове и духовни водачи, своите будители – факт, с който всички ние трябва да се гордеем. Няма да е пресилено, ако кажа, че миналото на България, големите имена от нашата история, посветили се на нейната свобода и просперитет, са неизменна част от манталитета и израстването на всеки български гражданин, поколение след поколение. И така трябва да бъде! Защото народ, който не почита и не помни миналото си, няма как да гради своето добро бъдеще. В Деня, в който си спомняме за будителите ни, някои задават въпроса: има ли съвременно проявление на това, или будителството остава там някъде, в далечната история, когато нашите предци са се борили за свобода и за културна идентичност на народа ни? Аз съм убедена, че всяко време създава условия да има и да се наричаме „будители“! Всеки от нас днес може да бъде такъв и това не представлява голямо геройство. Дали някой ще организира съседа и заедно да почистят градината пред блока, дали някой учител ще подготви своите ученици за световна олимпиада, дали служители във фирма ще дадат иновативно предложение – примерите са много и във всички тях има дух на будителство. Длъжни сме да пазим този дух жив, защото той не само може да помогне за просперитета на страната ни, но и да ни донесе удовлетворение като хора. Един от будителите от края на ХIХ век – революционерът Гоце Делчев, казва пророческите думи: „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите.“ Повече от 100 години по-късно всички ние знаем, че българската култура и духовност са фактори, които единствено са способни да ни поставят напред в сравнение с другите държави и народи. Как се пазят духовни и културни ценности, когато битът и ежедневието всеки ден ни подлагат на изпитание? Ето и в това ние, като народ, сме уникални. Защото въпреки трудностите през така наречения „преход“, въпреки опитите, откъде ли не българинът да бъде обезверен и подчинен, в страната ни винаги е имало и ще има които да се изправят и да защитават не само народа, но и неговите непреходни ценности. В това виждам смисъла на днешния празник

от името на парламентарна група на ДПС. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми просветители и дейци на науката! В Деня сме на народните будители, общобългарски празник и светъл ден, осмислен и осъзнат от поколенията като ден на почит към паметта на предците ни книжовници, духовници, мислители, вдъхновители, революционери, държавници. В историята на България словото има съдбовна роля. Светли и силни личности с думи и дела издигат националното самосъзнание и превръщат България в държава на духа. Първи ноември е паметен ден от календара, неизменна част от духовната ни същност и от съвестта ни. Днес почитаме паметта на онези герои и светци, чрез които словото е живо и всички знаят своя род и роден език. Това е ден, в който спокойно можеш да се обърнеш назад във времето, да потърсиш силата на вярата и чрез нея да си проправиш път към бъдещето, да потърсиш своите корени, да почувстваш мъдростта на предците и по техните стъпки да продължиш напред, осмисляйки живота. Уважаеми колеги, България е побрала в своята люлка историята не само на един етнос. Животът изисква да сме толерантни, умни, отговорни, защото е обща съдбата ни, обща е историята ни, обща е земята и родината ни. Ние сме обречени да живеем заедно и това мирно съжителство е основна ценност и политическа философия на „Движението за права и свободи“. Левски винаги ще е съвестта на новите държавници, дръзнали да оспорват с омразни думи и дела равноправието на българи, турци, евреи, живущи в чистата и свята република. Преди действието и проявлението като историческо събитие, революцията първо се извършва в съзнанието. Тя е повсеместна. Във всички аспекти на живота касае съдбата на личността, но и съдбата на целия народ. Но словото, майчиният език е в основата на всичко. Паисий вечно ще ни буди и ще ни държи будни със страшния въпрос: „Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?“ „Когато изпърво видях по другите страни, че децата начеват да четат на книги, писани по техния език, познах колко зле струват по нас учителите и колко напразно мъки теглят горките деца“ признава д-р Петър Берон. За това се труди и Софроний Врачански: „…денем и нощем да напиша няколко книги на нашия български език. Та ако не е възможно да им го кажа с устата си, да чуят от мене, грешния, някое полезно поучение.“ Вниквайки в дълбочината на думите на великите възрожденци, няма как да не се направи аналогия

Патриоти сме ние, дордето сме пияни; народни сме, дордето робът има още с какво да ни храни! У нас на тоя празник патриотите четат слова и речи, разказват за заслугите и деятелността на светите мъже, предъвкват и кълчевят историческите и съвременните истини.“ Уважаеми дами и господа, всички ние сме наследници на едно непримиримо с несправедливостите в живота поколение, превърнало се в пример за духовна сила. Сами осъзнаваме, че пречупени през призмата на времето, българските будители са всъщност актуални и в съвремието ни. Родолюбието и истинският патриотизъм се явяват пътеводна светлина за всички народи, защото предполагат и изразяват любов, а не омраза към другия, различния, още повече, когато другият всъщност се явява твой сънародник. Един истински държавник не мрази част от народа си и омразата не може да е държавна политика. Днешният ден е празник, а един празник има за основна функция да обединява нацията. Човешкото отношение към род и родина е обединяващ патриотизъм това, което всъщност изповядва „Движението за права и свободи“ като житейска философия и политическа стратегия. Ние ще си останем будни във времето и като такива пожелаваме повече мъдрост на политиците, сила на духа на съвременните просветители и повече вяра в собствените сили на всички отрудени и изтерзани хора! Днес България е горда със своите синове! Честит празник! Благодаря, уважаеми господин Мехмед. Други декларации? Господин Сидеров, заповядайте, от името на „Обединени патриоти“. Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, ако трябва да съм политически коректен, днес трябва да Ви кажа: честит Хелоуин, драги будители! Защото Хелоуин е по-познат от празника на будителите – става дума за българските деца. Хелоуин е един езически празник, в който се използват доста бесовски изображения, но в момента той се рекламира от всички медии. Той е станал бизнес и децата знаят, че това е някакво забавление и днес трябва да отбележат този празник. Ако ги питате, днешните български деца, какво са будителите, те ще се затруднят, и с основание, защото днес тук чух, много пъти се повтори думата „дух“ и „българският дух“. Само че децата не знаят какво е дух, защото не учат вероучение. Те не знаят какво е дух и душа. Продължават да учат глупостта, че хората са произлезли от маймуните, на който му харасва да е произлязъл от маймуната, нека да смята така. В училище според нас, патриотите, трябва да се учи вероучение. Досега произнеслите слова представители на различни партии, които са управлявали през годините, отказваха предложението, което сме правили аз, мои колеги през годините – да се учи вероучение или Закон Божи, за да може детето от малко да разбере какво е дух, душа, защо съществува, защо трябва да вярва в Бог и че светът е сътворен от Създателя на всичко видимо и невидимо. Без това ще продължаваме да се питаме: защо има агресия, защо се случват такива ужасяващи неща в училище, защо подрастващите са такива, такива и такива? Да, такива са, защото никой не ги учи, че трябва, първо, да вярват, че вярата е спасението. Оттам нататък всички други приказки за българския дух, българската събуденост, са да, елейни слова, подходящи за празник, но те също наслагват лицемерие. Ако трябва сега да разсея лицемерието, трябва да Ви кажа, че българските будители са бивали избивани от една или друга част на управляващите през различните периоди на новата ни история. По време на османското присъствие, както пише в днешните учебници, българите са намирали начин да се просвещават. И когато чужденци са идвали тук, са се възхищавали и са казвали: този народ под османско иго, вече да кажем, или робство – истинската дума, намира начин да се учи,

Не знам дали знаете, на територията на България е било забранено да има печатници по време на толерантното османско присъствие. Забранено е да има църкви по-високи, отколкото един конник. Забранено е въобще българският народ да има достъп до образование. Той обаче е правил възможното, печатал е книги в Белград, Букурещ, Виена, там, където може, и пак се е просвещавал. Затова аз съм оптимист, за разлика от многоуважаемия от мен професор Христов, който нарисува една апокалиптична картина. Да, такива белези, такива щрихи има в нашата действителност, но аз съм оптимист, че българинът няма да се превърне в лумпенизирано племе, в каквото се опитват да го превърнат в годините на така нареченета „демокрация“. Не, няма да стане това, защото има нещо заложено и то ще остане винаги! Друго исках да кажа: този празник, който днес отбелязваме, е официално признат за празник през 1923 г.

Само след две години пък тези, които са били избивани, и тяхното ръководство на партията извършват най-големият терористичен акт в новата история на Европа – атентатът в „Света Неделя“ – 213 души убити на място. Сред тях е имало будители, интелектуалци, генерали, преподаватели. Тоест българското общество започва една кървава гражданска война в годината, в която е обявен празникът Будители, след което ние знаем вече какво се случва: едните убиват – другите си отмъщават, другите идват на власт – започват да си отмъщават. Ще повярвам, че наистина тук тези, които говорите от всички партии, говорите искрено, тогава, когато, на първо място, примерно: „Движението за права и свободи“ признае, че в България е имало турско робство, а не османско присъствие,

Тази част само е достатъчна, за да компрометира всички останали десетилетия на нашата история. Също така тази част от десницата, която сочи винаги към комунистите и посочва колко те са лоши, тя пък да признае, че Никола Вапцаров е гениален поет и будител, а не комунистически терорист, че Гео Милев е гениален поет и така нататък – всички тези леви интелектуалци, които са били пък убити от тогавашната дясна част на управляващото общество. Тогава ще приемем, че България се нормализира. Тогава ще приемем, че будителството е общ празник за всички, а не Хелоуин с изрязаните тикви. Това е нашата задача! Конкретно като присъствие във властта ние, патриотите, смятаме, че играем такава роля, ако не е будителска, то поне стимулираща роля. Какво може да се промени, докато имаме властта? Обръщам се към колегите от ГЕРБ – учебниците, тези учебници, които споменах. Децата в трети, четвърти клас продължават да учат, че Левски е бил престъпник, преследван от турската полиция. Продължават да учат, че по времето на Цар Симеон Велики не се е случило нищо значимо за България. Това го пише днес в учебниците – това трябва да се промени! В учебниците на българските ученици трябва да влезе най-после истинската история на българите, такава каквато е тя, доказана вече от ДНК експертизи. Ние не сме номадско племе, дошло тук в VII век на кончета, с пастърма под седлото, а сме цивилизационен народ, който е тук от хилядолетия и затова вече има достатъчно исторически и научни доказателства. Ето това трябва да влезе в учебниците! Разбира се, както казах и в началото, вероучението или Закон божи. Тогава съм убеден, че българските ученици ще израстват с едно друго самочувствие, те няма да имат смачканото самочувствие – ама ние българите какви сме, да искат веднага да отидат да учат в друга държава или да се реализират там, всъщност ние да ставаме донори на по-богати от нас държави. Тогава те ще знаят, че са наследници на велика цивилизация, че досега в нашите учебници по история е имало големи изкривявания, ще кажа, фатални изкривявания, че ние сме една малка орда, която е дошла тук и се е вляла в славянското море. Всичко това трябва да се преразгледа и да влезе истинската история. Ако през нашия мандат успеем да направим това, да помогнем на авторски колективи, които да извадят истинската българска история, аз лично ще бъда удовлетворен, че сме свършили необходимото като български народни будители. Тогава можем да кажем: да, всички въпроси не можем да решим, да, всички проблеми не можем да решим, „не можеш да нахраниш всички котки“ – казва една китайска поговорка, но сме свършили това, откъдето започва всичко: началото – словото, учебника, буквара. Това е нашата задача, обръщам се към моите колеги, тя е основна задача, защото знам, че в депутатската работа понякога си доста разцентрован – занимават те с какви ли не въпроси. Нашата задача е точно тази: да сложим началото на учебници, в които да се учи истинската история, истинската цивилизация. Да възстановим, да покажем, докажем и възпитаме българските деца с величието на нашите будители, да покажем голямата роля, ние ги споменаваме като национални герои, един Раковски, колко е познат Раковски като истински изследовател на българския произход и език? Нула, никак. То не се учи в учебниците. Знаят го като някакъв воевода, който развял знаме. Да, и това е правил, но всъщност това е първият изследовател, който доказва автохтонния произход на българите, това че ние тук живеем от хилядолетия. Питам: защо това не се учи? Не знам. Нека да отговорят тези, които пишат учебници. Ако не могат да отговорят, да отстъпят място на такива, които ще напишат истинските, добрите, правилните учебници. Това исках да Ви кажа в Деня на будителите, скъпи колеги. Пожелавам Ви душевно здраве, душевно спокойствие и в българските училища да се говори за дух и душа, не само за материя, не само за това, че сме произлезли от коацерватната капка или от шимпанзе, или от маймуна. Крайно време е това да бъде изместено от истината. А истината е вярата в Бог, истината е да учиш Закон Божи. Без да направим това, ще минат още десетилетия и ще се питаме защо израстват лоши младежи, защо вършат лоши неща? Защото нямат опора. Благодаря Ви, желая всичко добро на българския парламент! Нека да приемем правилните решения! (Ръкопляскания от Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерския съвет, на 29 септември 2017 г. и приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г. Докладът е на Комисията по бюджет и финанси и ще Ви бъде представен от народния представител Менда Стоянова – председател на Комисията. Имате думата, уважаема госпожо Стоянова.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Параграфи 1, 2 и 3 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2 и 3. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименование на Закона, както и параграфи 1, 2 и 3 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „баланс“ се добавя „и от управление на средствата на единната сметка и други активи на фискалния резерв“. 2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Разходите се извършват въз основа на този закон, Закона за държавния бюджет за съответната година или акт на Министерския съвет.“ 3. Създава се ал. 4: ал. 4: „(4) Чрез централния бюджет се консолидират като агрегирани суми постъпленията, плащанията и средствата по чл. 154, без да се засягат салдата и лимитите за плащания по отделните сметки и депозити на съответните бюджетни организации и лицата по чл. 156 и при запазване на директното им участие в платежния процес и на съответните права и задължения на участниците в него.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 4 по доклада на Комисията.

Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на този закон въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски.

Разпоредбата на чл. 51 от Закона за публичните финанси я променихме преди година и половина – 2016 г., след сериозен дебат в залата на Четиридесет Тогава ние предупредихме, че предложенията и с това, което беше прието в залата, са противоконституционни. Нямахме възможност тогава да внесем конституционна жалба, защото нямаше кой да ни подкрепи, но за радост в 2017 г. вече мнозинството на Българската социалистическа партия в Народното събрание е достатъчно, за да бъде входирана и внесена такава жалба, и такава е факт в Конституционния съд по този текст. Днес управляващите правят нова промяна и предложения в текстовете на чл. 51 на Закона за публичните финанси – с неясни мотиви, не е ясно защо. Предполагам, че това е поради конституционната жалба, която е внесена, но и с един пропуск, и то смятам сериозен – по Закон този текст трябва да има и последваща оценка на въздействието. Как година и половина се отрази тази промяна и какви са резултатите от приетите от народно събрание промени в законодателството в един толкова важен закон – Закон за публичните финанси, и конкретно във взаимоотношенията между централен бюджет и бюджет на общините? В нашата конституционна жалба ние надълго – и тук в залата, сме дебатирали защо не сме съгласни с тези промени. Затова днес предлагаме текстът на чл. 51, ал. 2 да бъде еднакъв с текста, който беше до 2016 г., който позволява промените в бюджетните взаимоотношения да бъдат само на базата на Закона за държавния бюджет или когато това е предвидено със закон. Днес ни се предлага един текст, който скрива този опит да бъде променян държавният бюджет зад гърба на Народното събрание. В 2016 г. управляващите, на база на този текст, са раздали 160 милиона с постановление на общините и са променили тези бюджетни взаимоотношения. В 2017 г. тези раздадени средства по неясни критерии и принципи са вече 140 милиона. Това е противоконституционно, защото бюджетните взаимоотношения имат конституционен статут и нормативните актове, които могат да ги променят, са само закони. Ето защо ние няма да подкрепим предложения текст. Предлагаме наш текст, който знаем, че няма да бъде приет, но

От изказването на преждеговорившия може би голяма част от Вас са останали с впечатление, че даваме право на Министерския съвет със свои постановления да пререшава Закона, който е гласуван от Народното събрание, тоест той да преразпределя излишъци, допълнителни приходи, на когото пожелае – в случая общините. Искам да Ви уверя, че това не е така, и ще Ви дам следните прости примери. Първо, всеки лев преизпълнение на приходите, на данъчните приходи в бюджета не може да бъде изразходван за допълнителни разходи. Единствено и само преизпълнението на приходите спрямо бюджета отива за намаляване на дефицита в съответната година. Ако в съответната година няма дефицит и в резултат на преизпълнението на приходите се формира излишък, изричен текст на Закона казва, че този излишък може да бъде преразпределен за допълнителни разходи единствено и само с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Така че ясно и категорично всички трябва да разберете, че нито един лев от допълнителните приходи не отива за допълнителни разходи. Това, което Министерският съвет може да прави съгласно Закона, това е преструктуриране на разходите между отделните пера и крайни бенефициенти на тези разходи, в рамките на общите разходи, утвърдени от Народното събрание. Нито един лев разходи повече Министерският съвет не преразпределя. Единственото, което прави Министерският съвет, е: там, където има неусвояване на разходите до края на годината по най-различни причини тези разходи да бъдат пренасочени към онези сфери, които има недостиг за постигане на определени цели, от една страна. От друга страна, много често в делегираните от държавата дейности и други дейности, Вие всички знаете, че те се базират на натурални показатели, има изменение през годината на тези натурални натурални показатели. И е нормално! Това Министерският съвет трябва да може да го прави – да прави преразпределение на този разход на базата на изменението на съответните натурални показатели. Много често съответните министерства, да речем Министерството на образованието, които изпълняват функции по различни разходи по образование за сметка на общини, също трябва да бъдат оформени в едно такова преразпределение. Нали не си представяте как всяко едно такова движение на средства, за което Ви говоря, ще трябва да минава през дебат на Народното събрание? И това не е нарушение на Закона за държавния бюджет, защото за сетен път повтарям: нито един лев повече от планираните общо в бюджета разходи Министерският съвет не може да преразпределя. Нито един лев от преизпълнението на приходите Министерският съвет не може да разпределя за разходи! Аз мисля, че предложението, което се прави от „БСП лява България“, има за цел да стагнира изпълнението, реализирането на бюджетните политики. Има за цел да задръсти, така да се каже, оперативните решения, които Министерският съвет по закон взема и които Министерският съвет трябва да взема, за да има оперативно изпълнение на дейностите, и естествено да задръсти Народното събрание всеки ден да се занимаваме с одобряване на подобни разходи. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Реплики? Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, опитвате се да дадете пример, но аз съм сигурен, че на залата не й стана по-ясно. Не подценявам залата. Ясно е, че през годината с постановление на Министерския съвет се преразпределят средства и аз съм съгласен, че това, което Вие обяснихте, касае първостепенните разпоредители, взаимоотношенията между централен бюджет и бюджетите на министерствата, но тук говорим за взаимоотношения между централен бюджет и бюджет на общините и самостоятелността на общините, с която Вие не се съобразявате, и се правят преразпределения и разпределения. Аз цитирах одеве размера на сумите, които се правят през годините по неясни критерии и правила. Това били оперативни решения на Министерския съвет. Да, госпожо Стоянова, оперативни решения по управление и изпълнение на държавния бюджет на Министерския съвет, но Министерският съвет има правото и може да управлява! Той не е собственик на публичния ресурс. Затова бюджетът се гледа в тази зала и се приема в тази зала. Не може да бъде променян, защото Министерският съвет имал такова оперативно решение и в никакъв случай не мога да приема, че това, което ние предлагаме, задръства работата, или както се изразихте – на управляващите на Министерския съвет. В крайна сметка няколко години работихте и по този начин, с тези текстове, и работата на Министерския съвет беше що-годе на добро ниво и не беше задръстена. Мога да Ви дам един пример какво правихте всъщност, за да е ясно на всички в залата: когато ние в 2015 г., с бюджета за 2016 г. предложихме за паметника на Христо Ботев в Калофер да бъдат дадени 300 хил. лв., залата го отхвърли. През януари месец още с постановление на Министерския съвет бяха дадени тези пари на община Карлово, за да бъде ремонтиран паметникът.

спорим. Уважаеми колеги, какво всъщност е повече от това, което господин Търновалийски предлага в текста? Повече е, че размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на Раздел II на Глава осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или промени в натуралните или стойностните показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията са приети.

Господин Председател, колеги!

Тя ни прочете, че в чл. 51, а същото го има и в чл. 55а – където е казано, че „взаимоотношението между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на Раздел II, Глава осма от съответния орган“. Сега, колеги, ще Ви прочета какво гласи Глава осма: „Изпълнение на бюджетите. Раздел втори. Изпълнение на държавния бюджет, на бюджета на Държавното обществено осигуряване и Националната здравно-осигурителна каса и други бюджети, без бюджетите на общините“. Тук изключваме бюджетите за общините, а в текста говорим изключително за взаимоотношение „централен бюджет – бюджет на общините“. В цитирания чл. 111, който също беше прочетен и към който всъщност ни препраща този текст, малко по-късно ще дебатираме и ще видим, че той също е променен. И там, където е казано, че министърът на финансите има право да променя тези взаимоотношения, когато има промени по закон или с акт на Министерския съвет във връзка с натуралните и стойностни показатели в делегираните от държавата дейности, това отпада и се казва: „Това се променя. Променят се бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет с решение на Министерския съвет“, които министърът на финансите има право да изпълни, което означава, че даваме индулгенции на министъра, за да е спокоен, че не нарушава Конституцията и не нарушава закона. Няма как този нов текст текст да бъде приет и той сигурно ще бъде също част от нашата последваща конституционна жалба. Благодаря. Също няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова, което не се подкрепя от Комисията. Гласуват

Господин Председател, колеги! Правим предложение да отпадне този параграф, защото подкрепяме становището на Националното сдружение на общините, че с предложената норма

Това е в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация. Не може Националното сдружение на общините да бъде ограничено да прави предложения само по отношение на основни бюджетни взаимоотношения. Затова предлагаме този параграф да отпадне и да си остане действащият текст. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Янкова.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 Може би само преди две седмици в „Албена“ Вие подписахте Споразумение със Сдружението на българските общини. В това Споразумение със Сдружението на българските общини Вие подкрепихте духа на диалог между Сдружението на общините, българския парламент и инициативата на Сдружението на общините. Сега за първи път със Закона за публичните финанси

общинските бюджети с централния бюджет“. Не разбирам защо, при положение че общините са доминирани и от представители на ГЕРБ, и от ръководството на Националното сдружение, ние отиваме в ограничителни параметри. Обръщам се към всички народни представители – да дадем възможност на едно от най-големите сдружения – Сдружението на българските общини, да има възможността да дебатира с Министерството на финансите, с нас и по отношение на бюджета, какъвто и да е бюджетът, не само на основните бюджетни параметри. Това са местните власти. Отдолу идва много енергия. Нека да не я запушваме. Колеги, подкрепете нашето предложение. То е отношение към българските общини. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова. Уважаема госпожо Янкова, уважаеми господин Председател! Понеже Вие сте били на заседанието на Националното сдружение на общините, не сте казали нищо лошо там. Аз Ви гарантирам, че този текст не опровергава Вашите думи. Националното сдружение на общините води диалог с Министерството на финансите и ще продължава да води диалог по всички взаимоотношения – по делегираните от държавата дейности, по изравнителната субсидия, по субсидията за капиталови разходи и зимно поддържане. Но всички тези взаимоотношения в този Закон са формулирани като основни бюджетни взаимоотношения. Затова „общо взаимоотношение“ се заменя с „основни бюджетни взаимоотношения“, всички видове взаимоотношения, по които се води и ще се води диалог с общините. Естествено е, че извън тях би могло да се тълкуват още много неща, по които биха могли общините на базата на общия текст – „взаимоотношения“, без „основни“, да искат да водят диалог. Те водят диалог в онази сфера, която включва тези основни бюджетни взаимоотношения. Може да погледнете текста в Закона и да видите кои са те. Това са всичките взаимоотношения по делегираните дейности, по изравнителната субсидия, по субсидията за зимно поддържане, капиталови разходи и така нататък. Така че никакво ограничение на правата на общините няма тук. От Националното сдружение на общините нещо са се объркали. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Янкова. Господин Председател, госпожо Стоянова! Позоваваме се единствено и само на предложението на Националното сдружение на общините. Те не са се объркали, те са голяма голяма и силна организация, която осъзнато е направила предложение по Закона за публичните финанси. Това предложение към нас, народните представители, Вие го имате в кабинета, имат го и председателите на комисии. Това е тяхно предложение. Мисля, че заслужават Благодаря Ви, госпожо Янкова. Дуплика ще ползвате ли, госпожо Стоянова? Уважението го имат, госпожо Янкова, и никога не е отказано уважение към общините и към Националното сдружение на общините. Тук обаче не става дума за уважение, става дума за ясно и точно понятие в Закона, което е определено и категоризирано. Колкото по-ясни и точни са параметрите, толкова по-лесно след това те се осъществяват. Ние никого не ограничаваме. Тук уважението, което го имат, няма отношение.

По § 16 има предложение от народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16: „§ 16. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.“ 2. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Максималният размер на заема по ал. 1 не може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет. бюджет. (6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.“

Промените, предвидени в чл. 111, ал. 1 са точно свързаните с предходните два дебатирани текста на чл. 51 и новия чл. 55а, които са свързани пряко с промяната в бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, бюджета на общините и даването на възможност те да бъдат променяни както Министерският съвет намери за добре. Именно този текст е потвърждение на това, което което ние застъпваме, и в противовес на това, което се опитват вносителите и управляващите да докажат. Какво казва чл. 111? Именно в него, в главата, която Ви прочетох преди малко и която изключва общините, в чл. 111 досега министърът на финансите можеше да променя и да извършва компенсирани промени по отношение на делегираните от държавата дейности по натурални и стойностни показатели. Сега това отпада и винаги когато Министерският съвет е решил на базата не само на закон, а и, подчертавам, на решение на Министерския съвет, министърът на финансите ще има индулгенцията, правото да извърши тези промени в бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет, което всъщност е тезата ни, че това е противоконституционно. Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложение на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова, което Комисията не подкрепя. Гласували

Параграф 17 по доклада на Комисията

По § 18 има предложение на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова: Параграф 18 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложение на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова, което не се подкрепя от Комисията.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18, който се подкрепя от Комисията. Гласували

Господин Председател, колеги! С новите текстове се създават ограничения и забрани, които отново са в противоречие с принципите на местното самоуправление. Тук отново подкрепяме Националното сдружение на общините. Опасността предложените текстове да доведат до блокиране работата на общините поради невъзможност да бъдат договорени и извършени неотложни разходи в случай на временно отклонение само по един от показателите е реална. Ще Ви зачета какво казва ал. 3, последното изречение: „ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват“.

Имате думата, госпожо Стоянова. …„БСП за България“ да влезе в сила. Ще Ви прочета само началото на текста, чийто край Ви прочете господин Търновалийски: „Не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи или поемане на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“ Общината не си събира приходите, обаче сключва договори

Министерството на финансите: „Моля, дайте ми помощ!“ – местно самоуправление, нарушаваме самостоятелността на общините.

ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават съответните разходи.“ Забраняваме им да увеличават просрочените си задължения, защото просрочените задължения водят до нови задължения от лихви, от неустойки много често и в крайна сметка до затлачване на общината и стигането ѝ до ниво на фалит, когато трябва да се намеси Министерството на финансите с безлихвени заеми или с други способи. Искам да Ви обърна внимание, че местното самоуправление е чудесен принцип, само че общините, а и колегите отляво бъркат местното самоуправление с местната самостоятелност по харчене на разходи, без ангажименти тези разходи да бъдат обезпечени или събирани – в някои общини. В някои общини – категорично. Искам да Ви обърна внимание и на още нещо. Когато ние тук, с Вас гласуваме основните параметри на бюджета за приходи, за разходи, за бюджетно салдо, за дълг – консолидираната фискална програма, уважаеми колеги, включва същите взаимоотношения и на общините. Всеки техен дълг, всяко тяхно просрочие, рефлектира в неизпълнение на гласуваното от нас бюджетно салдо в увеличение на дефицита по консолидираната фискална програма, а оттам естествено и към увеличаване на дълга. Това, за което ни призовават колегите отляво, е

Госпожо Стоянова, господин Председател! Придържаме се единствено и само до един принцип, който с чл. 128 какво е записано досега и ние искаме той да бъде запазен: „Не се допуска извършване на разходи, натрупване на нови задължения за разходи или поемането на ангажименти за разходи, както и за започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.“ Вие – да, правите тези уговорки, сигурно имате своето основание. Следя редовно с писмени въпроси как се изпълнява приходната част на общините, за която Вие говорите. Има общини, Има общини, които имат 43% изпълнение на местните данъци и такси и паралелно с това в края на годината идват в Министерството на финансите и споделят проблеми. Може би е добре на Бюджетна комисия да направим разговор със Сдружението на общините и с Министерството на финансите по параметрите и по процентите, които общините не си изпълняват. Ето, ние също това искаме, което и Вие искате. Не ни упреквайте в за които не е ставало въпрос от тази трибуна. Общините – да, те трябва да напрягат своята приходна администрация, да си събира местните данъци и такси. Аз мога да дам конкретни примери, общини с несъбрани местни данъци и такси по 2 милиона, по 3 милиона, по 2 милиона и повече, и съответно проблеми, които в края на годината се декларират в умилителен вид. Поради тази причина ние искаме

Господин Председател, колеги! Госпожо Стоянова, няма как да оставя да обвинявате БСП, че е против финансовата дисциплина на общините. общините. Нека да си отговорим с този текст, който предлагате, и казвате, че дисциплинира общините, като ги карате да извършват нереално планиране на приходите си, за да могат да направят това, което са решили, като капиталови разходи. Това ли трябва да правят? правят? Това правите Вие в държавния бюджет – планирате ниски приходи и си правите каквото искате, същото да правят и общините, за да им бъде добра финансовата дисциплина. Не, това не е дисциплиниране на общините. Това е принуждаване на общините, за да могат да извършат

Аз съм затруднена да направя реплика, защото това, което чух тук от репликиращите – те продължават да твърдят, че

през много членове и алинеи по какъв начин тези общини трябва да излязат от тези финансови затруднения, по какъв начин Министерството на финансите се намесва с помощ и с контрол, за да могат тези общини да излязат от това натрупване на дългове и на поставеното им състояние на предфалит. Естествено, че ще има ограничение, и то на законово ниво, за да не се стига дотам, докъдето са стигнали общини, които не искам да цитирам сега, тук от тази трибуна. Уважаеми колеги, не можем да оставим само благодарение на това, че общините са самостоятелни, самоуправляващи се, те да потъват, защото в крайна сметка, това се плаща от всички данъкоплатци, не само от данъкоплатците на територията на съответната община. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Търновалийски и Дора Янкова, което комисията не подкрепя. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 20 до 23 включително по доклада на комисията.

общински“ се заменят с „общинските“; б) в т. 4 думата „собствените“ се заменя с „общинските“; в) създава се т. 6: „6. недопускане на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.“

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 24 до 29 включително по доклада на комисията. Гласували

§ 30: „§ 30. В чл. 153, ал. 10 накрая се добавя „както и средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране на лицата по чл. 156, независимо дали останалите им средства са включени в единната сметка.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

„Обслужването от банките в страната на плащанията чрез СЕБРА и на транзитните сметки по ал. 4 – 8 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките, като в тях може да се включва

които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да определи техните лимити да се определят автоматично на база на общия размер на постъпленията по съответната сметка в В ал. 20, изречение второ, думите „от името и за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на централния бюджет“. 5. Алинеи 22 и 23 се изменят така: „(22)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 народна банка и ценни книжа, емитирани от нея, както и на други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, с активите по чл. 152б, ал. 16 и с активите, преминали в собственост на държавата при прилагането на чл. 152в, ал. 7. ал. 7. При определяне на общите насоки за управление на ликвидността Министерството на финансите провежда консултации с Българската Въз основа на акт на Министерския съвет министърът на финансите може да извършва, освен в случаите по ал. 22, гаранционни и други депозити в банки за целите на финансиране чрез банки на проекти по международни програми, и договори и и за други цели и плащания, както и да придобива от името на държавата финансови активи при прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа.“ 6. Създава се ал. 24: „(24) Операциите по ал. 22 и 23 се извършват в рамките на общата наличност на единната сметка чрез сметки на централния бюджет при осигуряване на текущите плащания на централния бюджет

Управлението на активите на фонда по ал. 1, т. 1, включително разпределението им по текущи, депозитни и други сметки, се извършва от министъра на финансите за оптимизиране на касовото управление на средствата във фискалния резерв. (12) В случай че активи на фонда по ал. 1, т. 1 са с отрицателна лихва/доходност, тя е за сметка на централния бюджет. (13) За средствата на фонда, съхранявани по текущи сметки, обслужвани от Българската народна банка, се изчислява в полза на Фонда и за сметка на централния бюджет доходност в размер на приложимата за съответния период лихва по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка, при спазване на изискванията на ал. 12. Изчислената сума се превежда по реда на чл. 11, ал. 3. (14) Разходите за обслужване на сметките на фонда са изцяло за сметка на централния бюджет.“

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на подразделението „Заключителни разпоредби“, както и параграфи от 33 до 38 включително по доклада на Комисията. Гласували се 32. Наименованието „Заключителни разпоредби“ и параграфи от 33 до 38 по доклада на Комисията

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40 и предлага следната редакция: „§ 40. В Закона за държавния дълг се правят следните допълнения: „1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 7: „7. за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“ 2. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията. Гласували

Параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41, и предлага следната редакция: „§ 41. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се ал. 6: „(6) С решението по ал. 5 Министерският съвет определя конкретната форма и размера на извънредната публична финансова подкрепа, както и други условия, които следва да се изпълнят, и мерки, които следва да се приложат. Министърът на финансите отговаря за изпълнението на решението на Министерския съвет.“

ще Ви бъде представен от народния представител Даниела Дариткова, председател на Комисията. Уважаеми колеги, гости от Трето основно училище – „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев, се намират на балкона.

№ 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 октомври 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването – профeсор Николай Петров, заместник-министърът на здравеопазването – д-р Мирослав Ненков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага към пълния стенографски протокол на заседанието. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя доцент д-р Георги Йорданов. Той информира народните представители, че със Законопроекта се цели да бъдат въведени нормативно определени правила за охрана на пациенти и персонал в лечебните заведения.

Българският фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националното сдружение на общините, Асоциацията на университетските болници в България, КНСБ, Националната асоциация на частните болници. В писмени становища Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването изразяват позиция, с която не подкрепят Законопроекта. В хода на дискусията народни представители изразиха принципно несъгласие със Законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ „против“ – 10, „въздържал се“ – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45,

за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов и група народни представители на 19 юли 2017 г. На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов и главен инспектор Георги Георгиев – началник сектор „Патрулно-постова дейност" към отдел „Охранителна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция". От името на вносителя Законопроектът беше представен от народния представител Георги Йорданов. В изложението си той посочи, че със Законопроекта се въвеждат нормативни правила за охрана на пациентите и персонала в лечебните заведения. Основен мотив за внасянето на Законопроекта са зачестилите нападения и издевателства над медицински специалисти при изпълнение на техните задължения. Предприемането на законодателни мерки е с цел да се пресече негативното явление и се осигури нормална среда за упражняване на медицинската професия. Медицинските специалисти не могат да работят в несигурна среда и се увеличава тенденцията за напускане. Условията и редът за осигуряване на охрана на пациентите и персонала на лечебните заведения се регламентират с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на вътрешните работи. Подчерта, че лечебните заведения са важен елемент от националната сигурност. Постъпило е становище по Законопроекта от Министерство на вътрешните работи, в което се отбелязва, че и сега лечебните заведения ползват охрана, като в повечето случаи тя е непрофесионална. В случай че вносителите са имали предвид охраната да се осъществява от МВР, следва да се посочи, че МВР не разполага нито с финансов, нито с човешки

противоправни действия спрямо пациенти и персонал компетентните органи на Министерството са длъжни да изпълнят установените им в Закона за МВР задължения, свързани със защита на правата и свободите на гражданите и противодействие на престъпността. В разискванията взеха участие народните представители Маноил Манев и Цветан Цветанов. В изказванията си те обявиха, че поставените въпроси със Законопроекта са важни и следва да намерят своето организационно разрешаване. При провежданите срещи с участието на Главния прокурор и представители на Министерство на вътрешните работи са набелязани мерки и действия, които трябва да дадат резултат. С внесения Законопроект на Закона за частната охранителна дейност са регламентирани минималните стандарти за охрана, както и процедура за обследване на обектите, в които има заплаха. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна

Предлаганата промяна в Закона за лечебните заведения касае нормативно обусловени предпоставки, правила за охрана на пациентите по време на тяхното лечение и на медицинския персонал по време на изпълнението на неговите служебни дейности. Защо го предлагаме? За ситуацията в спешната помощ медиите знаят много повече от нас. Ние имаме ежедневно проблеми от Видин до Малко Търново и от Благоевград до Силистра. Всеки ден нашите колеги от спешната медицинска помощ се срещат с агресията на тези, които са поискали тяхната помощ и обикновено те са потърпевшите. Какво довежда това? Не е важно само, че те имат физическите травми, въпросът е, че те се демотивират да работят в тази сфера на здравеопазването, която по всички правила би трябвало да е основна в Република България. Затова, въпреки че заплатите леко се повишиха в сферата на спешната медицинска помощ, там не може да намерим кадри – нито лекари, нито медицински сестри и фелдшери. Въпросът не е само за спешната медицинска помощ. За съжаление към мотивите си трябва да добавя още няколко, два от които са буквално от последните дни. Първият от тях касае ситуацията в „Пирогов“, която за съжаление завърши нещастно. Там един пациент, който не е приет в условия на спешност, който би трябвало да бъде под контрола на медицинския персонал, за съжаление, успява да излезе от този персонал и всички знаете какво се получи. Проблемът е какво стана с тези, които трябва да го лекуват? Видяхте снимките на тази жена – пребита, ако не се лъжа в Клиниката по лицево-челюстна хирургия. Какво може да искаме от нея ние повече – да даде своите способности на най-голямото лечебно заведение за спешна помощ в България, което не може да я охранѝ по време на оказването на медицинската помощ. Неслучайно професор Асен Балтов – директор на „Пирогов“, поиска спешни мерки. Тук искам да кажа само на колегите от Комисията по сигурността, че не ние, професор Асен Балтов от „Пирогов“ поиска дейността на медицинските екипи в „Пирогов“ да се охранява от МВР. Нещо, което аз, гледайки предложението за бюджет, мисля, че не е реално. Ситуацията в Пазарджик. Представете си 50 роми – въоръжени, които ограждат Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик – областната болница, да търсят възмездие, вендета за смъртта на двама, за съжаление млади хора, а там по ирония на съдбата остава жив точно шофьорът, който е предизвикал катастрофата. Какво да направи д-р Васил Вълчев – директорът на лечебното заведение със своя персонал? Да изкара санитарките, медицинските сестри и лекарите срещу тези 50 въоръжени граждани на Република България? Има и обратния случай, за съжаление, твърде негативен, когато акушерка си позволи в една известна столична голяма болница да травмира едно новородено дете. То също подлежи на защита и трябва да има правила то да се защитава за своя престой в болницата. Не на последно място, въпросът за охраната на дейността на пациентите и на медицинските специалисти стои във връзка с предстоящото въвеждане на правила за охрана на личните данни на пациентите, тоест за охрана на личните данни на гражданите на Република България. В момента не знам дали си давате сметка, но едни от големите оператори с лични данни – това са болниците, и категорично Ви заявявам, че там борави с личните данни на пациентите всеки. Санитарката може да влезе в компютъра, медицинската сестра, лекарят, който иска може да влезе и да вземе личните данни на пациент, който е в болницата. Аз със задоволство разбрах, че се подготвя Законопроект за частната охранителна дейност. Мисля, че това е нещо полезно в това, което ние мислим, че трябва да стане – да! МВР няма да може да охранява болниците и лечебните заведения, но частните охранителни фирми трябва да ги охраняват. Това трябва да стане по правила. Аз отговорно Ви заявявам, като доскоро мениджър на болнично заведение, че в болниците няма необходимата експертиза, няма необходимите познания, по които ние да изготвим нашия план в защита на нашите пациенти и медицински специалисти. Ние се нуждаем от компетентна медицинска помощ. Не е вярно, че няма средства за нея – и досега ги даваме. Даваме ги, обаче не можем да организираме дейността както трябва. Разберете, хората, които разбират, трябва да ни помогнат в това,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След толкова много агресия в българските лечебни заведения, за съжаление, резултатът е твърде плачевен. Нося Ви една заповед, с която който желае може да се запознае после – от РЗИ, град Ловеч, която се основава на чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, както и Заповед РД № 01-336 от 25 септември 2017 г. на министъра на здравеопазването за изпълнение на Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между прокуратурата на

Както виждате, споразумения, протоколи, а в крайна сметка сме свидетели на поредната агресия. Мисля, че такива заповеди са добри да, но те решават нещата какъв е пътят, след като вече агресията е извършена, а нашият Законопроект решава нещата преди това да се случи. Мисля, че всеки един ръководител на лечебно заведение трябва да знае, че трябва да осигури защитата на работещите медицински служители. Не само един доктор или една сестра да бъде дежурна в едно отделение, не само нощем да има охрана, ами и денем. денем. Много моля, уважаемите колеги народни представители, да подкрепят нашия Законопроект, защото всичко това трябва да бъде облечено в Закон, а не само със заповеди, споразумения. Да, те са нужни да покажат пътя какво трябва да се прави и как трябва да реагираме едва тогава, когато вече хората са пребити, малтретирани,

Реплика – заповядайте, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Найденова, бих искала да Ви репликирам относно Споразумението за съвместна дейност между Министерството на здравеопазването, Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи. В никакъв случай това, което цитирахте в момента, не е продиктувано единствено и само от агресията в лечебните заведения. Естествено, справянето с този проблем е наша наша обща задача, никой не оспорва, че трябва да се предприемат мерки, но цитираното Споразумение касае много други дейности между трите структури. Там влизат контролът върху наркотичните вещества и прекурсорите, които се осъществяват от РЗИ под контрола и разпореждането на законите и на Министерството на здравеопазването, така че не бива да изтъквате този документ за съвместна дейност между трите институции като нещо, което едва ли не в момента спуснато като указания. Ако не се лъжа тази съвместна дейност, съгласно този документ, се осъществява някъде в последните може би 7-8 години и включва още много, много, много задачи, в които ние си сътрудничим с прокуратурата и с Министерството на вътрешните работи.

взимам думата за дуплика. Аз изрично посочих документа и го нося от километри дотук, за да Ви го покажа. На основание на тези документи за Устройствения правилник на РЗИ-тата, споразуменията, е издадена тази Заповед. Така че това са си съвсем редовни документи, които, извинявайте, със заповеди няма да могат да ни защитят. Благодаря Ви, уважаема д-р Найденова. За изказване – д-р Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми колеги отляво, адмирирам добрите Ви намерения, но, за съжаление, и този Законопроект няма да може да реши проблемите с агресията в нашето общество, защото те са комплексни, изискват комплексни усилия и това, че Вие си мислите, че с предложеното от Вас изречение ще решите проблемите на всички лечебни заведения на болнична помощ, проблемите на взаимоотношенията в здравната система, не мисля, че достатъчно добре формулирате и разбирате наистина тежестта на ситуацията. В тази ситуация смятам, че предложеното от Вас е лош признак на нормотврочество. И аз си спомням много добре един председател на предходното Народно събрание, който твърдеше, че не се прави законодателство по казуси и че Законът трябва да урежда трайни обществени отношения. Неговото име е Михаил Миков. И смятам, че той е един от добрите юристи вляво. Може неговата юридическата експертиза да бъде ползвана, защото този Законопроект е пример точно за това. Аз не вярвам, че агресията срещу медиците ще бъде трайно обществено отношение. Смятам наистина, че мерките трябва да се вземат в момента и да се укрепи доверието в системата. Но какво предлагат уважаемите колеги народни представители? Във всяко лечебно заведение да се осигури охрана на пациентите и на персонала. По смисъла на Закона за лечебните заведения, лечебни заведения са общопрактикуващите лекари, специалистите в извънболничната помощ – менталните лекари, лабораториите, ДКЦ-тата. Вие представяте ли си във всеки кабинет, съгласно Вашето предложение, да има осигурена охрана!? оставим финансовата обосновка на този Законопроект, която е изключително несериозна и неаргументирана. От друга страна, не смятам, че във всяка една такава лечебна структура има еднакъв процент на опасност. Именно там, където процентът на агресия е по-голям – в спешната помощ, Вие не сте предложили решение, защото този Законопроект не обхваща системата на спешна помощ, която не е лечебно заведение. Тя може да се отнася до спешните отделения, до болниците с голям процент на спешност, но спешната помощ е извън обхвата на предлагания от Вас Законопроект. Смятам, че подобен подход е по-скоро популистки, отколкото със сериозни аргументи да търси решение на проблемите. Ние търсим такива решения и ще предложим конкретни, но в случая смятам, че този Законопроект няма никакво основание да бъде подкрепен.

В тези малки лечебни заведения не става дума там да има охранител. Има съвременни средства за охрана – камери и така нататък, аз не съм специалист, но той ще Ви ги представи по-добре от мен, предполагам. Така че те не струват толкова скъпо, но трябва да ги има. Да, кой ще ги прави? Има кой да ги направи. Вие в своето изказване обосновахте, че наистина има проблем в обществото. Да, ние знаем, че обществото е в стрес. Това ни е ясно. Защо е в стрес, също го знаем, но ние знаем и нещо друго. Ние решихме да социализираме психично болните и ги пуснахме. Само че не им закачихме личните асистенти, които да следят за тяхното поведение. И тогава вече в големите градове започнаха за едно място за паркиране да се вадят пистолети и хладно оръжие. Това продължава и в системата на здравеопазването. Няма да може да се справим изцяло, но трябва да вземем мерки. И трябва да започнем отнякъде. Защото не може нашите близки, нашите деца да отидат в болницата и да няма кой да ги охранява. Благодаря Ви, уважаеми доцент Йорданов. Втора реплика, господин Цветанов – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Дариткова, аз съм много впечатлен от начина, по който обобщихте и маркирахте дефицита на Законопроекта на колегите от БСП. Това, на което Вие акцентирахте, е комплексният подход. И понеже всеки говори и дава примери с конкретни инциденти за агресията, дори дадохте тук в момента и за паркомясто, където хората вече са доста агресивни, докато не засилим връзката родител – дете, агресията ще продължава да я има. Защото, само да Ви кажа, че по данни на доктори, които са психиатри, наркозависимостта води до психически разстройства, които водят до определена агресия. И точно затова аз изцяло подкрепям казаното от д-р Дариткова за комплексния подход и че всъщност в обществото трябва да има вече съвсем друго разбиране. Не може да казваме, че институциите трябва винаги да осигуряват полицай или охранител на паркомясто, на заведение, на лечебно заведение. Това си е начин на организация на съответната структура. И тя трябва да си направи необходимото, а ние като политици и всички тези, които искаме да участваме активно в гражданското общество, трябва действително да допринасяме за намаляването на тази агресия, дори и тук в тази зала. Защото в немалката си част

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Дариткова, не знам колко време трябва да чакаме този комплексен подход? Една, две, три години? Да седим и да гледаме хората как ги бият? Дали да изчакаме, може би, да затворят лечебните заведения, защото тогава ще решим наистина всички проблеми в сферата на здравеопазването? В крайна сметка Вие толкова време управлявате, натрупахте дългове над 500 млн. лв., не знаете как да решите този проблем, медицинските работници напускат страната, има огромен дефицит, на доктори, медицински сестри, на хора, които да се грижат за българското здравеопазване. И тук продължаваме да си говорим за този комплексен подход. Само че хората искат сега действия. Виждам, че преди малко преждеговорившият каза, че хората може би сами вече трябва да почнат да се организират, защото няма институции, които да ги пазят. Няма ги държавните институции, които да се грижат за спокойствието на българските граждани. Затова всяко едно лечебно заведение или всяка една община, или всяко едно населено място само трябва да се брани. Ето това е разликата между нас и Вас. Ние искаме наистина да има институции, които да се грижат за безопасността на българските граждани. Това също така трябва да бъде роля на държавата, а не на частни охранителни фирми, които може би са притеснени, че сега ще загубят своята работа. И в същото време да имаме едно качествено здравеопазване.

Уважаеми колеги, винаги съм смятала, че пример за противодействие на агресията трябва да даваме и ние тук, народните представители, със своето говорене, защото е факт, че демокрацията не избира най-добрите, а себеподобните. Затова в дух на позитивизъм и консенсус миналата седмица подкрепихме стойностния Законопроект за промяна на Закона в лечебните заведения, на профeсор Клисарова, защото той гарантира по-добър достъп на българските пациенти.

второто народно събрание всички народни представители, от всички парламентарни групи, независимо от тонуса на напрежението тогава, подкрепихме промяната в Наказателния кодекс, инкриминирането на посегателства срещу медици. Ето това е пример за консенсус и комплексен подход. Всичко това в наши дни, разбира се, трябва да бъде развивано, но в никакъв случай това, което сте предложили Вие, без финансова обосновка, без достатъчно ясни параметри, не решава проблемите на агресията в лечебните заведения и няма смисъл от тази законова норма – изобщо да бъде утвърждавана и приемана. Българското здравеопазване ще търси решения на своите проблеми,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Аз пък ще кажа към цялата зала: подкрепете нашия Законопроект! Защото той вменява на мениджърите и управителите на медицинските заведения да осигурят на абсолютно всички лечебни заведения и ако Вие смятате, че в тези лечебни заведения стоят само едноличните търговци, общопрактикуващите лекари, те се подвизават на територията на медицинските центрове в малките населени места и в определена сграда. В тази сграда, може да я водите като лечебно заведение… Същото нещо е и с медицинските центрове. В тези медицински центрове работят медицински специалисти, заедно с административния им персонал, който също подлежи на защита. Филиалите за спешна медицинска помощ са на територията на болничните заведения, те не са извънземни или някъде на улицата. Те се намират на територията на болниците, д-р Дариткова, а не са някакво „извънземно“. Само административно се водят като разделение. Имат разделени администрации. Болничното заведение, заедно със спешната помощ могат да осигурят охраната както на болницата, така и на филиала за спешна помощ. И тук философията и на Законопроекта, идеята е това – лечебните заведения, персоналът, лекарите, всички от помощния персонал, както и българските граждани, които отиват на територията на тези болнични заведения, да бъдат защитени. Защото в тази практика пациентите и докторите, и медицинският персонал не са врагове. Те са в помощ на едни спрямо други. Ние сме партньори, а не сме врагове. Както от тази трибуна се е казвало какви са лекарите в България. Така че в името на консенсуса Ви призовавам да подкрепите Законопроекта. Той вменява на такива управители на болнични заведения, които не подписват договори и въобще не осигуряват никаква охрана на болничните заведения. Само определени болници имат такава охрана. И не е проблем само със спешната помощ. Аз седемнадесет години съм лекар от спешната помощ. И знам в каква война по някой път тези лекари са хвърлени там на фронта. Защото отиват и на адрес, а пък там, както беше телефон 112 две години необслужван, знаете ли в какво напрежение отива лекарят там? А той не знае всъщност, че се е забавил с 40 или 50 минути. И отивайки там, нали се сещате семейството какво прави с този лекар? И на Вас да Ви е закъснял лекарят, и Вие така ще постъпите. Така че нека държавата да си свърши работата

Има ли реплики към изказването на колегата? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, очаквах тази дискусия да премине под знака наистина на консенсуса и с грижата към българските лекари. Честно казано, изненадан съм от разразилата се дискусия, защото годините, които сме пропилели назад, затъвайки в блатото на бездействието и липсата на отношение към българския лекар, който почти ежедневно е подложен на агресия от страна на пациенти, за съжаление, именно тези, които трябва да получат лекарската грижа, днес трябваше да даде заключителен финал с приемането на този Законопроект. Не съм съгласен с тези заключения, които се дават тук, че, видите ли, този Закон не дава комплексен подход. Напротив, прочетете внимателно! Това е един абсолютно комплексен подход в тази посока, защото развързваме ръцете на институциите да намерят правилната посока, в която да защитим българските лекари, било то с видеонаблюдение, както се изразиха колеги, било то с физическа охрана или по друг начин.

в оставката на министъра. Призовавам всички колеги тук, в тази зала, да се обединят върху този Законопроект, защото, пак казвам, всеки един от нас има близки лекари. Лично аз имам двама братя, които са лекари. В тази лекари. В тази зала има достатъчно лекари в момента, които искат и желаят да бъде гласуван този Законопроект. Нека не затваряме тази страница, защото наистина комплексният подход не е само дискусии и кръгли маси, с които да търсим

госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Длъжен съм след така започналата дискусия все пак да обърна внимание какво е предложението. предложението. То е – чл. 7а: „Лечебните заведения осигуряват охрана на пациентите и персонала при условия и ред, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съвместно с министъра на вътрешните работи“. Въпрос: кой обезпечава сигурността в едно лечебно заведение? Кой отговаря за тази сигурност? (Шум и реплики в ГЕРБ.) Да, може би не е прецизно предложението за „осигурява охрана“ – „обезпечава сигурността“, както на лекарите, така и на пациентите. Това е вменено с друга нормативна уредба в ръководството на това лечебно заведение. Защо бягате от това да се поеме отговорност? Министърът на здравеопазването и министърът на вътрешните работи съвместно да изготвят ред, по който да се обезпечи както сигурността, така и охраната. Това е и превантивна дейност. Това ще обезпечи спокойствието на тези пациенти и на лекарите, които работят в лечебното заведение. Активността Ви и този отговор, който давате на едно такова предложение, уважаеми дами и господа от Политическа партия ГЕРБ, е именно, за да запазите най-вече министъра на вътрешните работи, който е отговорен за обезпечаването именно на тази сигурност, на спокойствието на българските граждани в цялата страна, включително и когато става въпрос за посегателство както на пациенти,

Уважаеми колеги, капацитетът на управлението личи именно в такова предложение, което се прави от опозицията, за да има ясен регламент по какъв начин отговаряме на това, което се иска, на този стрес в работещите в здравеопазването, именно от посегателства. Как и по какъв начин Вие ще отговорите на това искане? Не да гледаме по националните емисии почти ежедневно за саморазправа с тези, които са призвани да отговарят на запазването на живота и здравето на българския гражданин. Какъв е Вашият отговор? – „Ще помислим“ или „Мислим“. Ами мислете върху това, което е предложено. Защо не искате да поемете отговорност? Къде е тя? Господин Цветанов, разбирам Вашата загриженост. Вие сте стожерът в парламента, който пази Вътрешното министерство. Лично сте засегнат и във връзка с Ваше изявление именно срещу българския лекар тук, от тази парламентарна трибуна. Ами помогнете на вътрешния министър да разпише тази правила! Господин Цветанов, помните, че Вие организирахте дискусия по отношение на обезпечаване сигурността в българските театри. Тогава с изненада разбрахте, че именно ръководствата на тези театри отговарят за тази сигурност. Но призивът от тяхна страна беше: „Методически указания и регламент, по който те да изпълняват тези си задължения“. Защо бягате от отговорността в лечебните заведения – за тези методически указания, разписани в наредба по ред, по който да се спазва. Колегите Ви обърнаха внимание. Има такива лечебни заведения, които заради финансов недоимък или поради небрежност не осигуряват такава сигурност, не осигуряват охрана.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

Това е към Вас, господин Цветанов, защото Вие провеждахте телефонен разговор, но чухте името си и сега с любопитство ще чуя какво лично обяснение точно ще направите пред залата, тъй като въпросът за отговорността е и в парламентарната група на ГЕРБ, не само в изпълнителната власт. Вие сте заедно като отговорни за това, което се случва в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Янков. Заповядайте за лично обяснение, господин Цветанов. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин народен представител, мога да Ви кажа следното: конгресът на БСП мина и моля Ви, нека да се концентрираме върху реалните неща, които трябва да правим. Това, което анонсирахте и цитирахте моето име, мога да Ви кажа, че ако поглеждаме и гледаме какво се е случило през всичките тези години Вие бяхте тези, които закрихте СОТ в МВР. Много от тези лечебни заведения бяха свързани с точно тази охранителна дейност, която можеше да им подпомогне да има по-бърза реакция и задържане на съответните агресивни лица. агресивни лица. Това го направихте Вие само преди две години. Вие, господин Янков, участвахте в дебата, който организирахме във Вътрешната комисия, във връзка с предстоящото законодателство по частната охранителна дейност. В Закона за частната охранителна дейност много от нещата са разписани и точно там отговорността към охранителните фирми и координацията, която ще бъде подобрена с Министерството на вътрешните работи, ще даде отговор на този въпрос. Да излизате тук от трибуната и да казвате, че едва ли не всички тези, които са тук, от тази страна на залата, от дясната, са хора, които не биха искали да подкрепят законодателство, което е свързано с мерките и сигурността, която трябва да се гарантира във всяко едно държавно учреждение, това е популизъм. Това, което каза д-р Дариткова – през цялото време говореше за това, че когато има Законопроект, който е съдържателен, може да бъде подкрепен и това беше направено миналата седмица. Извинявайте, този Законопроект беше отхвърлен и във Вътрешната комисия поради този дефицит и непознаване на материята, и търсене само на популизма и на популистките Ви действия, които са обичайни за Вас и постоянно да има фалшиви новини, които смятате, че можете действително да ги обвързвате и с Вашия конгрес. Благодаря. Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители

Уважаеми колеги, днес отбелязваме Денят на народните будители, един от най-светлите български празници, ден на духовността и народността. Днес ние почитаме онези книжовници, революционери и просветители, които са изиграли важна роля за запазването на българската народност, използвайки силата на словото, знанието и културата. Поздравявам учениците, учителите и учените по повод празника. Нека помним делото на народните будители, защото то носи важно послание, че в основата на просперитета са образованието и науката. Днес гости на парламента бяха и са ученици и граждани от Раднево, Златица, Гоце Делчев, Пловдив, Велико Търново и Велинград, както и студенти от Великотърновския университет. (Ръкопляскания.) В почивката в Северното фоайе ще ни поздрави Хорът на софийските момчета. Честит празник!